kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 173 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda – Predlog zakona o studentskom organizovanju.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o studentskom organizovanju, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

član 6. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o studentskom organizovanju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Pošto je narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam

član 32. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

član 6. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

član 32. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 178, za – 34, nije glasalo – 144.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 178, za – 177, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Treća

ukupno – 178, za – 177, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.Četvrta

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandman Vlade na član 14. i amandman narodnog poslanika Milanke Jevtović Vukojičić na član 21.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica i Ana Karadžić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica i Ana Karadžić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 178, za – sedam, nije glasao – 171.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica i Ana Karadžić.Stavljam Karadžić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

amandman.Podsećam vas da je Vlada predložila da odredbe članova 6. i 7. Predloga zakona imaju povratno dejstvo.Prema članu 197. stav 2. Ustava Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.Stavljam na glasanje predlog Vlade kojim se predlaže povratno dejstvo odredaba članova 6. i 7. Predloga zakona.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 178, za – 178.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredaba članova 6. i 7. Predloga zakona.Podsećam vas da je amandmanom narodnog poslanika Milanke Jevtović Vukojičić na član 21. koji je postao sastavni deo Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u &quot;Službenom glasniku Republike članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 178, za - 178.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 178, za - 178.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Šesta na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 178, za - 176, nije glasalo - dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Dame

sa 10 tačaka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština danas, juče i ovih nekoliko dana obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima,

Hvala.